Poštovana gospođo predsednice Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, poštovani gospodine predsedniče Vlade i dame i gospodo članovi Vlade, dozvolite mi samo da se osvrnem na na određene strahove koje je izrazilo nekoliko uvaženih narodnih poslanika u vezi sa autentičnošću podataka o rastu i razvoju privrede u prvih osam meseci ove godine, što je uslovilo, naravno, rebalans budžeta i plus od 132,5 milijarde.Kada govorimo o sektoru telekomunikacija, želim da vas obavestim i da sa svima vama podelim zadovoljstvo da je sektor telekomunikacija prošle godine ostvario suficit od 3,44 milijarde evra. evra. To je bila rekordna godina. Za prvih sedam meseci ove godine beležimo rast od 20,29%, što znači da ćemo preći bez bilo kakvih teškoća cifru od četiri milijarde evra suficita u ovoj godini, kada govorimo o sektoru informaciono-telekomunikacionih tehnologija.S druge strane, ono što mislim da je važno i što čak naša javnost ne zna u dovoljnoj meri, 12,2% srpske privrede čini sektor informaciono-telekomunikacionih tehnologija. Taj sektor učestvuje za sada sa 6,8% BDP-a.Takođe, zaposleno je oko 115.000 ljudi i prosečna plata u maju, neto prosečna plata iznosila je 234.000 dinara sa tendencijom daljeg rasta. To jesu egzaktni podaci Republičkog zavoda za statistiku, tako da bih želeo da se priključim i predsedniku Vlade i mojim uvaženim kolegama koji su iznosili podatke generalno i za kompletnu srpsku privredu. Ovome dodajem i sektor informaciono-komunikacionih tehnologija.Koristim priliku, mislim da kolega Selaković nije tu, ali budući da sam četvrt veka proveo u sektoru kulture, želim da potvrdim da je rebalansom budžeta opredeljeno više sredstava za kulturu po prvi put nakon 25 godina, koliko ja radim u kulturi, i želim na tome da zahvalim i kolegi Selakoviću i vicepremijeru Malom na tome što je rebalansom budžeta po prvi put izdvojeno više sredstava i za kulturu.Hvala vam najlepše.

Snaga naroda - prof. Branimir Nestorović, uvidom u predloženi rebalans budžeta Republike Srbije za 2024. godinu smatramo da je rebalans nedomaćinski, zakasneo, u znatnoj meri nezakonit i netransparentan. Naravno, kao što je i većina stvari u Srbiji netransparentna, pa se nadamo brzoj promeni.Par reči o fiskalnom deficitu. Postojećim budžetom Republike Srbije za 2024. godinu planiran je fiskalni deficit Republike od 197 milijardi dinara, odnosno 1,7 milijardi evra, odnosno 2,2 % BDP-a, što je inače previsoko za Srbiju.Predloženim rebalansom umesto da se smanjuje, predlaže se uvećanje deficita sa 197 na 263 milijardi dinara, što je i uvećanje za oko 540 miliona, pola milijarde evra, što je rast za oko 30% ovog fiskalnog deficita.Budžetski deficit, kada pričamo o njemu, rebalansom se predlaže ogromno uvećanje budžetskog deficita, za oko 90 milijardi dinara, odnosno sa 122,7 na 215,9, odnosno preko 70%. Ovako veliko uvećanje fiskalnog i budžetskog deficita u kontekstu predloženih namena koje će se finansirati putem deficita je pogrešno i predstavlja još jedan u nizu koraka koji vode ka neodrživosti javnih finansija Srbije na srednji rok bez prodaje vitalnih i najvrednijih resursa koji su još ostali i bez dodatnog zaduživanja.Sada, ako su ovom budžetu, rebalansom budžeta predviđena prodaja vitalnih resursa resursa i najvrednijih resursa koji su još ostali, to je sada već drugi deo za komentarisanje. Osnovana svega je pogrešno usmeravanje budžetskih sredstava koja su uvećana. Rebalansom budžeta za 2024. godinu predlaže se da se ukupni rashodi i izdaci planirani Zakonom o budžetu za 2024. godinu povećaju za 198,48 milijardi dinara, odnosno 8,87%. Novi uvećani rashodi se suštinski ne finansiraju iz ušteda do kojih bi se došlo odgovornijim i efikasnijim upravljanjem budžetom Srbije, što bi predstavljalo zdrav domaćinski pristup koji ovde, naravno nije pristup, nego se u najvećoj meri finansiraju iz povećanog deficita i zaduživanja zemlje u odnosu na prvobitni plan finansiranja budžeta Srbije.Najveće promene koje donosi rebalans uglavnom predstavljaju samo formalizovanje odluka i mera koje je jedan čovek, naravno, neovlašćeno najavljivao mesecima unazad, čime je vođenje fiskalne politike izmešteno van nadležnih institucija, mimo procedura i pravila i pravila definisanih uređenim sistemom za upravljanje javnim finansijama.Ignorisanje zakonskih deficita ovog budžetskog procesa je ozbiljan problem javnih finansija Republike Srbije zato što se preskakanjem propisanih procedura povećava rizik da mere koje se preduzimaju i raspodela budžetskih sredstava neće adekvatno odgovoriti na najvažnije potrebe društva, već poluprivatnom, netransparentnim aranžmanima koji se dogovaraju, a onda e pokrivaju od strane Skupštine.Umesto što se najveći deo uvećanih rebalansiranih rashoda i izdataka usmerava u preskupe i koruptivne projekte tipa Nacionalni stadion, EKSPO i slično i u nabavku roba i usluga, naglašavam, potrebno je bilo najmanje 70% od 198,48 milijardi dinara usmeriti u sektor obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede ili smanjiti zaduženost države. To bi onda već bilo odgovorno ponašanje i odgovorno raspolaganje.Recimo, da navedem jedan primer pogrešnog uvećavanja sredstava iz rebalansa budžeta – rashodi za korišćenje roba i usluga. Umesto da se rebalansom rashodi za korišćenje roba i usluga, materijalni troškovi, troškovi održavanja itd. smanje, ovi rashodi se povećavaju za 7,27% na 225,2 dinara, blizu dve milijarde evra, što je u odnosu na 2020. godinu 135 milijardi dinara i predstavlja uvećanje za oko 90 milijardi dinara ili 60%.Pravi domaćin bi umesto da ih povećava uradio suprotno, ostvario bi uštede kroz racionalizaciju troškova, efikasnije i odgovornije upravljanje, strože kontrole, konkurentne javne nabavke kroz strukturne reforme itd.Drugi itd.Drugi primer da navedemo nefinansijsku imovinu. Od ukupnog uvećanja rashoda budžeta u iznosu 198,4 milijardi na uvećanje sredstava za nefinansijsku imovinu bi otišlo 52%. Znači, 102,3 milijarde oko 870 miliona evra.Izdaci za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu nekih skoro 570 milijardi dinara i veći su za 102 milijarde u odnosu na inicijalni iznos planiranih budžetom za 2024. godinu, a značajna sredstva su obezbeđena za Vojsku, EKSPO, izgradnju i rekonstrukciju prateće infrastrukture na aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu, nabavku pet novih elektromotornih vozila brzine 200 km, brzu saobraćajnicu IV reda Novi Sad – Ruma, projekat mađarsko-srpske železnice, izgradnju saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica, adaptaciju brodske prevodnice u sastavu „Đerdapa II“, izgradnja brze saobraćajnice Iverak – Lajkovac, izgradnju mosta obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama, izgradnju pruge između Zemun Polja i Nacionalnog stadiona.Sve ovo što se radi, naravno, radi se sa netransparentnim izveštajem troškova koliko šta košta, koliko koji projekat uzima, koliko je to po kilometru, koliki su ti projekti, koliki su glavni troškovi?Prema tome, jasno je da rebalans predlaže, pre svega, da bi se namaknula dodatna sredstva za veliki broj projekata EKSPO 2027, nacionalni stadion, izgradnju mosta, da ih ne nabrajam ponovo, koji su izuzeti od primene Zakona o javnim nabavkama i postupka eksproprijacije, gde je Vladi omogućeno da strateškog partnera izabere bez tendera, odnosno direktnom pogodbom.Znači, pogodbom.Znači, imamo nezakonito budžetiranje sredstava za kapitalne projekte. Kapitalni projekti veće vrednosti od 25 miliona evra, za koje ne postoji studija izvodljivosti, sada pričamo o preporuci Fiskalnog saveta, ne bi smeli da se uključe u budžet Republike, budući da se upravo na osnovu Studije izvodljivosti donosi odluka o uključivanju kapitalnog projekta u budžet.Uključivanje kapitalnih projekata u budžet Republike Srbije bez postojanja i prezentovanja javnosti Studije izvodljivosti suprotno je pravilniku o prethodnoj Studiji izvodljivosti i Studiji izvodljivosti.Postavlja se sad jedno pitanje - da li svi ovi projekti za čije izvođenje se predlaže budžetiranje sredstava u budžetu Republike Srbije za 2024. godinu na poziciji - Nefinansijska imovina, imaju ovu Studiju izvodljivosti? Ako je imaju, potrebno je istu javno objaviti, jer se ovi projekti finansiraju iz javnih finansija. Znači, pričamo o preporuci Fiskalnog saveta, na koju se svi pozivaju.Zakonom o planskom sistemu iz 2018. godine predviđena je obaveza Vlade da do 1. januara 2020. godine podnese Skupštini na usvajanje predlog Plana razvoja Srbije za period od najmanje 10 godina, što je hijerarhijski najviši dugoročni dokument razvojnog planiranja. Nemamo ga.U skladu sa prioritetima koji su u njemu definisani, sledeći korak Vlade bi bio da usvoji investicioni plan za period od najmanje sedam godina, koji sadrži sve planirane investicije u oblastima od javnog interesa, usklađene sa srednjoročnim smernicama ekonomske politike iz fiskalne strategije, prostornim planovima, lokalnim planovima razvoja i dr.Ono dr.Ono što pričamo da je prisutna netransparentnost rebalansa budžeta, članom 276. Zakona o budžetskom sistemu je predviđena obaveza Vlade da obezbedi ažurne finansijske i nefinansijske informacije koje se odnose na upravljanja fiskalnom politikom i da su one dostupe i da oni koji su odgovorni za objavljivanje takvih informacija te informacije ne uskraćuju.Rebalans budžeta Republike Srbije je netransparentan, ne samo kada su u pitanju projekti dati u okviru nefinansijske imovine, pošto nema navedene Studije izvodljivosti, jel, po preporuci Fiskalnog saveta, nema obrazloženja razloga zbog kojih je potrebno povećanje sredstava za svaki od konkretnih projekata, stanje u realizaciji projekata, itd. Netransparentnost je vidljiva i kod drugih budžetskih pozicija čije je uvećanje predloženo rebalansom.Rashodi za zaposlene, planirani u iznosu od 491,81 milijardu dinara veći su za 16,2 milijarde dinara, 3,4% u odnosu na iznos planiran budžetom za 2024. godinu. Navedeni rashodi najvećim delom su povećani zbog novog zapošljavanja kod pojedinih budžetskih korisnika koji su dobili saglasnost Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno mesto.Pitanje naše je kod kojih budžetskih korisnika je došlo do novog zapošljavanja i koji je to broj? Opet nejasno, netransparentno. Ovako se ne obrazlaže finansijski akt kojim se traže nova, uvećana sredstva.Rashodi za korišćenje usluga, roba, planirani u iznosu od 225,28 milijardi dinara veći su za 15,27 milijardi dinara, odnosno 7,27% u odnosu na iznos planiran budžetom za 2024. godinu. Opet pitanje postavljamo - kod kojih budžetskih korisnika će se najviše povećati sredstva za nabavku roba i usluga i koje su to vrste roba i usluga i iz kojih razloga je predloženo povećanje?Mi sad ovde imamo neke ostale tekuće rashode, planirane u nekim iznosima od 58,33 milijarde, koji su veći za 8,5 milijardi, odnosno 16,96% u odnosu na iznos koji je planiran i u okviru ove kategorije rashoda najveće povećanje odnosi se na novčane kazne i penale po rešenju sudova. Pitam sve, pitam Vladu Srbije koje institucije i za koje sudske predmete i sporove su napravljeni najveći troškovi po osnovu sudskih kazni i penala i da li je budžetska inspekcija, ili možda i policija, proveravala razloge koji su doveli do gubitka sporova, identifikovali odgovornost nadležnih rukovodilaca i zašto to nije objavljeno, i kako su ti rukovodioci sankcionisani?Kada slušamo uvažene ministre finansija i infrastrukture, ja mislim da oni pričaju o nekoj drugoj zemlji, da ne pričamo uopšte o Republici Srbiji i da ne pričamo uopšte o narodu Republike Srbije, već pričamo o nekom imaginarnom narodu koji živi i perfektno uživa u svemu, sa savetom da mu dva jaja mogu poslužiti energetski za ceo dan.Jedva čekam da vidim četiri hiljade po ceni 64 hiljade evra po kilometru, da vidim kako će ti putevi biti napravljeni, pa me interesuje kako to da brza saobraćajnica košta 11 miliona evra po kilometru, a sada već vidimo predlog da će 250 miliona evra koje je Republika Srbija ostavila za izgradnju lokalnih puteva, to izaći enormno manje.Još ima pitanja, ali ima i još izlagača, ne bih vas više zadržavao. Hvala.

čujemo.Krenuću od kraja izlaganja, da se priča o nekoj drugoj zemlji, nekoj imaginarnoj zemlji, imaginarni narod koji živi perfektno. Znate, niko nikada nije rekao da živimo perfektno. Živimo u teškim vremenima. Ako pogledate globalnu ekonomiju, ako pogledate i druge mnogo razvijenije i veće zemlje od nas, videćete koliko se teško živi i videćete kako i mnogo veće ekonomije imaju usporenije stope rasta od naše zemlje, kako su i tokom energetske krize imale problema sa snabdevanjem električnom energijom, gasom, kako su bile nestašice hrane u njihovim prodavnicama, kako nisu imali sve one vakcine protiv korone koje smo mi nabavili.Mi ne kažemo da smo perfektni. Mi kažemo da smo daleko od toga. Ali, svaki naš potez, sve ono što radimo, vodi nas ubrzano ka tome da dođemo do nivoa i standarda razvoja u EU. I to je naš strateški cilj. Da je lako, pa nije lako. Da li je bilo jednostavno naći i svakom građaninu da isplatimo sto evra kada je korona krenula? Pa, nije, ali to su obezbedile stabilne javne finansije naše zemlje. Da li je bilo lako obezbediti gas i naftu i sve ostalo kada je bila energetska kriza 2022. godine? Pa, nije. Da li je bilo lako obezbediti sve lekove? Pa, nije. Popuniti robne rezerve? Pa, nije. Ali smo uspeli sve to da uradimo, pri tome nijednu investiciju nismo zaustavili.Ako vi gledate i upoređujete imaginarni narod, imaginarnu zemlju, kako izgleda danas sa onim kako je bilo pre 12 godina, onda je problem u vama. Problem nije u nama. Ne vidite stotine kilometara autoputeva, da ne vidite ni brze vozove koje imamo u Srbiji, da ne vidite brze saobraćajnice, da vas nije briga što smo više nego duplo umanjili stopu nezaposlenosti među mladima u Srbiji, da imamo rekordno visok i rekordan broj otvorenih radnih mesta, da smo uz sve to uspeli da zadržimo makroekonomsku stabilnost i da imamo, na svu sreću, za dodatne investicije u poljoprivredu i u zdravstvo i u prosvetu i u našu Vojsku, i dalje u kapitalne investicije.Pozivate se na Izveštaj Fiskalnog saveta. Ima tu pristojnih komentara. Dakle, uvek smo imali fer i korektan odnos sa Fiskalnim savetom, ali samo krenite od početka Izveštaja koji jasno kaže da, što se fiskalnog deficita i ulaganja tiče, koji su predloženi ovim rebalansom budžeta, on ne ugrožava ni fiskalnu, ni makroekonomsku stabilnost i o tome ne moram da govorim ni ja više. Pročitajte, rekao sam malo pre, izveštaj kreditnih rejting agencija, pročitajte izveštaj MMF-a, pa ćete da vidite koliko niste u pravu. Ako vam nije dovoljno to da je Srbija druga po stopi rasta BDP-a u prvoj polovini ove godine, pa ne znam kada je to bila u neko prethodno vreme. Pa, nikada.Da li to možda govori u prilog ispravnosti ekonomske politike koju vodimo? Da li možda rekordan broj zaposlenih govori u prilog te politike? Da li rekordno niska niska stopa nezaposlenosti govori u prilog te politike ili rekordno visoke strane i direktne investicije, s obzirom da ih imamo kao nikada do sada u istoriji jer se Srbija promenila, naš kredibilitet se promenio, postali smo atraktivna i stabilna zemlja za ulaganje?Govorite

Sektora za praćenje fiskalnih rizika i da je bilo uvođenje Komisije, odnosno komisije gde je predsednik predsednik Vlade, gde sam ja neki zamenik itd, koji upravo odobrava svaki veliki kapitalni projekat u visini od više od 20 miliona evra, gde postoji jasno precizna specifikacija, metodologija na koji način se projekti ocenjuju, gde svaki projekat mora da ima i studiju izvodljivosti. Nemoguće da to ne znate pošto to sprovodimo već godinama unazad i upravo taj deo reformskih paketa koje imamo sa MMF-om oni su ocenili perfektno, sprovodi se, vodi se računa o svakom projektu. Zašto onda obmanjujete javnost i lažete? Ako ne znate, pitajte, ali nemojte da definišete nešto da je dato ako nije dato ili samo zbog toga što nemate informaciju.Kada govorite o robama i uslugama, ja se stvarno nadam da ste dobro razmislili oko toga, jer ja smatram da je to više nepoznavanje strukture šta sve ulazi u robe i usluge nego bilo šta drugo. Dakle, najveća povećanja odnose se na MUP, dakle 3,6 milijardi dinara, od čega je dve milijarde za materijal i ishranu, 0,7 milijardi za ostale troškove, odnosi se na organizaciju događaja koji su važni za Republiku Srbiju, posete raznih predsednika, premijera u našu zemlju. Dakle, na svu sreću, na ponos svih građana Srbije mi imamo nikada veći broj poseta raznih diplomata koji dolaze u Srbiju. Srbija se promenila.Ono

Hoćete li da smanjimo plate naučnicima? Hoćete li da budemo u neko vreme pre 12 godina gde je ovaj iznos bio četiri, pet puta manji?Ovde je takođe nabavka čizama i uniformi za vojsku i za policiju. Kupovina hrane za učeničke i studentske domove, za gerontološke centre. Pa šta ste protiv toga? Recite, ljudi – nećemo da studenti imaju šta da jedu, nećemo da finansiramo studentske domove, nećemo da finansiramo gerontološke centre ili se bar unapred upoznajte sa tim šta stoji i šta je u klasifikaciji robe i usluge.Ovo ostalo, da budem iskren, ja se nisam snašao u vašem uvodnom izlaganju, neka bude da sam ja kriv, da ja ne razumem ono što sam pisao u ovom rebalansu, a od brojki i cifara stvarno se nisam snašao. Ono što mi je važno je ova rečenica na koju se pozivam – Fiskalni savet. Dakle, idemo sa većim ulaganjima, idemo sa većim kapitalnim ulaganjima, pratimo metodologiju koju imamo sprovedenu, dakle vodimo računa o isplativosti svakog projekta. Imamo visoku stopu rasta, hoćemo da ona bude još viša. To je naša ekonomska politika, ekonomska strategija, pokazuje dobre rezultate, možda se razlikuje od neke vaše koju nismo imali priliku da čujemo jer samo sam čuo komentare negativne na rebalans, ne ideju kako bi nešto bilo drugačije.Sa te strane zahvaljujem, ali mi sa našom ekonomskom politikom, rastom plata, rastom penzija i rastom ulaganja u infrastrukturu naše zemlje apsolutno nastavljamo i dalje. Hvala puno.

na nedomaćinsko, zakasnelo i u znatnoj meri nezakonito i netransparentno ponašanje. Sve ovo što sam izneo u ovom govoru je deo ovog materijala koji smo dobili za rebalans budžeta. Znači, nema ovde laganja, nego ono što je dostavljeno i ono što je do sada primenjivano.Ako pričamo o preporukama Fiskalnog saveta onda pričamo o preporukama Fiskalnog saveta. Ne znam dokle ćemo da koristimo… **Ana Brnabić** Ovo nije povreda Poslovnika. **Borislav Antonijević** Kako nije povreda Poslovnika kad je čovek izjavio da lažem u svemu onome što sam izjavio,

Kao uvod u problem, podsetiću vas na aferu Slaviša Kokeza i 600 miliona evra. Demokratska stranka ima dokazima potkrepljena saznanja da svake godine, počevši od 2016, pa nadalje, misteriozno nestane, odnosno bude značajno manje naplaćeno PDV-a prilikom uvoza.

nestalo misteriozno ukupno dve milijarde 642 miliona evra. Na ovaj iznos treba dodati 557 miliona evra koji su nestali prošle godine. Gde nestaje taj novac i ko je odgovoran za ovo? To ostavljam građanima da zaključe.Nadam se da je sada malo jasnije kako se vode javne finansije, tj. kako se upravlja novcem svih građana.Ono što bih takođe rekao, pozivajući se na Tomasa Pejna, jeste pitanje za ovu Vladu – koliko novca se izdvaja za batinaše i botove?

Dakle, vi kada pogledate ko su ti ljudi, kako se oni finansiraju, očigledno je da iza njih stoji ovaj režim. Da li je to iz crnih fondova ili postoje neki regularni tokovi. Inače, botovi zarađuju mnogo više nego što zarađuju prosvetni radnici koji se bune. Dakle, građani imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac.Ono što je važno reći jeste da se zakazuju sednice o rebalansu po hitnom postupku i da je poslednji put 2019. godine zakazana po redovnom postupku rasprava o rebalansu budžeta.Što se tiče pozivanja na Fiskalni savet, očigledno je da stalno toliki raskorak između onog što je inicijalno i onog što se kasnije utvrđuje rebalansom da je veliko i onda se postavlja pitanje kompetentnosti onih koji utvrđuju inicijalni budžet, pa ga posle popunjavaju.Kad se već pozivate na Fiskalni savet, pročitajte i ovo šta je rekao Fiskalni savet u slučaju kada imamo višak para na koji se vi pozivate pa kažete da ga rasporedimo. To je jedna populistička poruka i bilo bi dobro da pročitate šta Fiskalni savet na to kaže, kad ga već toliko citirate. To vam je u rangu one poruke - nećemo se zaduživati, uzećemo kredit. Ne znam ko je to tačno rekao, da li Grunf ili neko od ministara, ali znam da je vrlo upečatljiva izjava.Što samog rebalansa budžeta paradoksalno je da se u uslovima porasta prihoda iznad plana nastavlja se sa povećanim zaduživanjem države, odnosno, građana, pri tome kaže se, da je to veliki broj zaposlenih, a u opšte se ne pominje inflacija kao izvor viših prihoda. Inflacija je - šta? Inflacija je ilegalni porez, porez na građane. To vam samo pokazuje kolika je briga za građane ovog režima.Što se tiče visokog nivoa javnih investicija, da, ali on ne prati snažniji rast društvenog proizvoda. Onda se postavlja pitanje efikasnosti javnih investicija koje su stalno iznad 5% BDP, a efikasnost ni približno na tom nivou.Tako da, ukupni faktor produktivnosti koji meri kvalitet javnih investicija je vrlo nizak. Ono što je jako bitno da vi imate neke viškove, a onda se nepovoljno zadužujete.Napominjemo da su troškovi kamata za šest meseci 2024. godine od oko 916 miliona evra viši od ukupnih troškova kamata za čitavu 2022. godinu. Izdaci za kamate su gotovo jednaki izdvajanjima za socijalnu zaštitu, a sam trošak kamata premašuje 2% BDP.Samo BDP.Samo da ilustrujem, o čemu govori i Fiskalni savet, poslednje evro obveznice, koje je emitovala država imale su kamatu od 6%, a još nepovoljniji su krediti od komercijalnih banaka od 8 i 9%, a sve za projekte Šabac-Loznica, Dunavska magistrala, obilaznica oko Kragujevca, nacionalni stadion. Broj zajmova kod stranih zajmodavaca nastavlja da raste. Srbija trenutno ima 170 inostranih zajmova. Znači, imamo jedan paradoks, dobro stojimo, zato se zadužujemo po vrlo nepovoljnim okolnostima.Ono što je takođe bitno, čemu služi zajam pod naslovom Projekat upravljanja tranzicijom rudarskog sektora za budući razvoj od 70 miliona evra? Da li se ovde radi o projektu rudarenja litijuma? Voleo bih da čujem na šta se odnosi ova stavka, a ako ne imaćemo sednicu posebno na tu temu.Što se tiče predloga, evo da vam kažem i neke predloge. Predlažemo da se menja izbor prioriteta, jer to određuje pravac u kojem se krećemo u veselo propadanje ili oporavak i razvoj.

tri, predlažemo da se umesto vojnog roka kao obavezno uvede srednja škola. Potrebno nam je da imamo učenu decu, one koji će moći da visoko produktivno rade u ovoj državi, a ne da motaju kablove, a ne da budu robovi stranih investitora i da nose pelene.Imam jedan zanimljiv predlog, nadam se da ćete ga ozbiljno razmotriti, Aleksandar Vučić je nedavno pronašao milijardu evra u budžetu za regionalne puteve. Predlažem da se uloži novac u nova istraživanja budžeta. Možda pronađemo nova nalazišta u drugim zabačenim delovima budžeta.Dobro je ulagati u infrastrukturu, ali mi postavljamo pitanja u ime građana - zašto se probijaju rokovi,

Sada je 2024. godina i najavljuje se da će biti do kraja ove godine.Zašto su cene po pravilu znatno veće od ugovorenih? Ugovori se jedna cena i onda vrlo brzo dođe do promena naravno na više.

prenosi "Dejli mejl" našlo se ukupno 89 zemalja i Srbija je na 88 mestu i posle Ukrajine koja je na 80 mestu gde se vodi rat. Jedino iza nas je Belorusija.Ono

Prošle godine narasli su troškovi za 50%, a ove godine za 200%.Što se tiče izdataka u razvoj najbolji pokazatelj su izdaci u BIA, izdaci za BIA rastu rapidno iz godine u godinu. Kriva na grafikonu izgleda kao kobra koja se sprema da napadne. Tako rastu,

što se tiče EKSPA. Znači, ove godine ukupna potrošnja iznosi oko 404 miliona, a planira se ukupno skoro 18 milijardi.Među tim troškovima predviđena je i pruga Zemun polje - nacionalni stadion. Ajde da imamo železnicu, Ajde da imamo železnicu, svako ko ima smisla za humor se smeje, ajde da imamo uređenu železnicu da nam se iskaču teretni vozovi sa opasnim materijama, čovek ne bi smeo da sedi koliko iskaču ti vozovi. U mnogim deonicama u Srbiji najveća moguća brzina je 20 na sat. Trotinetom se brže do Niša stiže, a oni grade prugu Zemun polje - nacionalni stadion. Pa bravo. Šta da vam

Pazite, premašuju zbir subvencija za nauku, kulturu i zaštitu čovekove sredine. A koja je uloga te Kancelarije? Da bezbolno prenese institucije koje su bile pod kontrolom Srbije da prenese na Prištinu. Jel to zadatak?Dakle, ono što bih na kraju rekao jeste da nam ovde dođe čovek koji je odeven u deset hiljada evra i govori nam o tome kako super živimo, ali da bismo još bolje živeli njegovi ministri kažu, da pređemo na dva jaja dnevno ili na paštetu od 37 dinara

koja tom brzinom grabi ka napretku.Dakle, aplaudirati Vučiću i ovoj Vladi, zato što vam daje vaš novac jeste isto kao aplaudirati aparatu za kafu u koji ste ubacili novac i onda vam iscuri ta kafa.Prema kafa.Prema tome, građani, to je vaš novac i oni moraju domaćinski njime da se, da njime upravljaju, a ne na ovaj način da ubacuju projekte u kojima imaju ličnu korist, a gde ste tu vi? Stalno govorimo o napretku, a vi kad uđete u prodavnicu najbolje vidite taj napredak. Nekada ste sa hiljadu dinara mogli da napunite dve kese, sada ne možete pola kese. E, to vam je taj napredak. Hvala

Što kažu, klinci u tom svom žargonu – teško je sad, stvarno je teško sad bilo šta odgovoriti na ovako. To vam je kao ovi narodni pevači što niko nije hteo da peva posle pokojnog Šabana Šaulića, jer on tako podigne kvalitet pesme da niko posle njega neće da peva. Teško je sad govoriti posle ovako jednog nadahnutog govora, posebno, prošlog četvrtka smo imali jednu sednicu skupštinskog odbora gde je jedan poslanik iz te grupacije rekao kako oni govore iz srca i niko im ne piše govore, a imali ste prilike da vidite kako taj govor iz srca izgleda zaista srčano, energično. Potrudiću se da odgovorim koliko mi moje skromne mogućnosti dozvoljavaju.Dakle, kada je neko ostavio BDP na nivou 33 milijarde evra, a danas je 76 milijardi evra, onda vidite da ima rasta BDP-a.Što se pruga tiče, kaže, idu vozovi 20 na sat i ne znam ni ja šta. Inače, oni su ostavili vozove koji su leteli kao munje. U njihovo vreme ne postoji čovek kome je pobegao voz. Dakle, ako je zakasnio voz, malo pruži korak, uđe unutra, stigne ga i vozi se dalje. Posle izađe, malo prošeta, protegne noge, pa se opet vrati i tako dalje. E, sad vi kad imate prugu gde se vozovi kreću 200 kilometara na sat, prigovaraju vam oni u čije vreme nikome voz nije mogao da pobegne. Znate, oni su ostavili te vozove koji su leteli neverovatnom brzinom i sada idu sporo.I onda dolazimo do najvećeg hita, a to je – znate građani oni troše vaš novac. A čiji ste vi to novac trošili? E, sad građani kad mi trošimo vaš novac imate put, imate brze pruge, obnavljaju se škole, obnavljaju se bolnice, rastu plate, rastu penzije. A kad su oni trošili vaš novac nema plata, nema penzija, dobijate otkaze, zatvorene fabrike, nema puteva, nema pruga, nema škola, nema bolnica. Pa, gde je završio taj novac? Pa, kod njih.Dakle, nema novca i za sve ovo što mi radimo i za njih. To je glavna razlika između naše dve politike. Mi kažemo da vašim novcem treba da gradimo za vas, a oni smatraju da vaš novac toliko dobro treba čuvati da najbolje da ga odnesu kući, jer je tamo najsigurnije, sve da sklone po svojim stanovima i tamo ga čuvaju da ga vi slučajno ne potrošite. Hvala. Mali. **Siniša Mali** Hvala puno.Poštovani građani Srbije, uvaženi narodni poslanici, pokušaću da budem ozbiljan, da odgovorim na nekoliko stvari koje smatram da su za građane Srbije izuzetno važne.Imali važne.Imali ste priliku da čujete nešto o citiram – ogromnoj anomaliji u našim javnim finansijama, na kraju govorilo se o porezu na dodatu vrednost i većim prihodima koje u budžetu Republike Srbije imamo danas u odnosu i na godine koje su za nama, ali pogotovo na onaj period do 2012. godine, da ne bude da sam subjektivan, evo, ispred mene je Izveštaj Fiskalnog saveta oko rebalansa, gde kaže da se veći deo, citiram – očekivanog rasta poreskih prihoda može objasniti povoljnijim privrednim kretanjima, čitaj – raste nam BDP kao što sam vam rekao, druga samo najbrža rastuća ekonomija u prvoj polovini ove godine u Evropi. Višom realizacijom prihoda od očekivanih kao i konzervativnim planiranjem prihoda prilikom inicijalnog Zakona u budžetu. Kao što i sami, svaki put kada branimo budžet ovde pred vama za narednu godinu, mi kažemo da konzervativno planiramo kako bismo na takav način iskontrolisali rashode i držali i nizak nivo deficita i na takav način kontrolisali i udeo javnog duga u BDP. Ali, dva podatka su mi veoma važna tu. Dakle, naša zemlja, naš budžet, da, ima veću naplatu poreza svih oblika poreza. Dakle, od poreza na dodatu vrednost, od poreza na dohodak građana, od akciza, od poreza na dobit preduzeća, upravo zbog toga što nam ekonomija raste.Pomenuo sam u svom uvodnom izlaganju da nam je rast većim delom ako ne i najvećim delom determinisan i određen upravo rastom domaće tražnje zato što su nam u realnom iznosu veće plate i veće penzije. Na to ukazuje i podatak da je promet u maloprodaju, dakle, 7,4% veći u realnom iznosu za prvih osam meseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Više se troši, a pri tome ako se sećate uveli smo dva veoma važna reformske reformske aktivnosti u našu privredu, a to je novi sistem e-fiskalizacije koja u realnom iznosu prati naplatu poreza. Još jednu stvar, a to su elektronske fakture, dakle, nemate više papirnih faktura u Srbiji kao što je nekada bilo, sve je elektronski što omogućava mnogo bolju kontrolu od strane poreske uprave. Sve je to uticalo na bolju naplatu poreza i naravno više zdravog novca u budžetu. Podsetiću vas za prvih osam meseci čak 132,5 milijardi dinara više novca, odnosno više prihoda od planiranog.Druga stvar koju hoću da podelim sa vama, vi prošle godine imate rekordnu profitabilnost srpske privrede, 972 milijarde dinara je neto dobit srpske privrede prošle godine, zato imate naravno porez na dobit koji nikada veći. Okruženje koje smo napravili, investicije koje smo napravili, atraktivnost tržišta koje smo napravili, Srbija koja se promenila dovela je do toga da naša preduzeća kojih ima sve više, koja zapošljavaju sve više ljudi i sve više zarađuju, samim tim nam ulazi i više novca u budžet i to je ta velika anomalija u našim javnim finansijama koja je za razliku od onih koji su o tome pričali, pozitivna, dovoljna i povoljna za naš budžet i za naš sveopšti ekonomski razvoj.Kada je javni dug u pitanju, nekoliko informacija koje želim da podelim sa vama pošto je to jedna od tema koja se nekako pominje više puta tokom današnjeg dana. Dakle, mi smo u potpunosti u makroekonomskoj stabilnosti kada je udeo javnog duga u BDP u pitanju. Rekao sam u svom uvodnom izlaganju, udeo javnog duga u BDP nam je 49,8%, daleko ispod nivoa Mastrihta, daleko ispod proseka Evrozone koji je trenutno 89%.Ono 89%.Ono što želim da vam ukažem je samo par podataka da vidite kako zloupotreba pojedinih brojki može možda za one koji ne znaju da dovede do pogrešnog zaključka. Pomenuli ste, jedan od prethodnih govornika je pomenuo je evroobveznicu. Pa, ne kamatna stopa na evroobveznicu koju smo poslednju emitovali na tržištu na međunarodnom tržištu kapitala bila je u evrima 4,75%. Istog dana, tog dana šestomesečni euribor je bio 3,75%. Samo jedan posto je bila razlika između tzv. novca bez rizik, šestomesečnog euribora, i onoga po čemu se zadužila Republika Srbija. To se nikada nije desilo, taj spred koji je veoma uzak govori vam o poverenju koje investitori imaju u našu zemlju.U međuvremenu samo da vam dam par informacija ta bazna kamatna stopa, ovde ću biti dosadan nekim, ali hoću da znaju, ta bazna kamatna stopa kako u evrima tako i u dolarima mnogostruko se promenila u proteklih nekoliko godina upravo zbog ogromne globalne krize i poremećaja u lancima snabdevanja, korone i svega ostalog. Pogledajte, vi ste do pre godinu, izvinjavam se do pre četiri godine imali skoro besplatan novac. Dakle, kamatna stopa je bila i u dolarima i u evrima 0,25 ili 0, sada zbog velikih poremećaja na tržištima kapitala, vama je stopa kada su dolari u pitanju na 4,75, pet, nulta.Dakle, ne možete da se zadužite po kamatnoj stopi koja je ispod toga - 4,75, 5. Evro kada je u pitanju, ECB, euribor, dakle 3, 75, a kada pogledate naše troškove zaduživanja, kamate koje plaćamo, u proseku ponderisana kamatna stopa na današnje sve dugove koje imamo je 3,8%. Dakle, 2020. godine bila je 3,3%. 3,3%. Za 0,5% poena se samo povećala.Ono što ne znaju oni koji pričaju o našem javnom dugu, da upravo zahvaljujući odgovornoj politici 72,8% našeg javnog duga je u fiksnim kamatnim stopama, koje smo dogovorili pre ove krize. Dakle, mi govorimo o nekim manje od 30%.Da, porasle su kamate, naravno, ali mi te kamate možemo da nosimo. Mi te kamate želimo da nosimo. Osnovna stvar koju vas uče kada polažete ispite iz ekonomije da ročnost jedne investicije mora da odgovara ročnosti izvora finansiranja. Ne možete iz keša da finansirate put ili izgradnju puta ili brze saobraćajnice, iz gotovine, iz budžeta, sa računa gde ćete

periodu isplativosti te investicije.Ne moram valjda o tome da vas učim? To je prva godina nekog fakulteta kada je ekonomija u pitanju.Dakle, to su stvari o kojima treba razmišljati, to su stvari na kojima se bazira naša politika. Kada imate iznos novca u budžetu, iako on stalno raste, nikada nije dovoljan za sve investicije i sve ideje koje želite da ostvarite. Zato imate multiplikator gde, ako možete, imate snagu i veruju vam investitori, kredibilni ste da se zadužite pod dobrim uslovima, da investirate više kako bi ubrzali vaš ekonomski rast i razvoj, pa naravno da to želite da uradite i to je upravo ono što mi radimo, pri čemu, još jedanput, ponderisana kamatna stopa, dakle, 3,8% na sve kredite koje imamo bila je pre samo par godina pre krize 3,3%.Imam pitanje za pitanje za prethodnog govornika - da li vam je poznato ko je Sebastijan Kolicović, osoba koja je 2010. godine ostala bez posla u RTB „Boru“, a koja je u međuvremenu našla posao u „Zijin“, dakle u fabrici koju smo mi doveli i fabrika koja sada zapošljava veliki broj radnika i koja nam je podigla istok Srbije?Da li znate ko je Goran Dimić iz Prokuplja? Pa, ne znate. Otpustili ste ga vi tokom vaše vlasti. Radi trenutno u fabrici „Leoni“ od 2014. godine.Da li znate ko je Nikola Vojvodić iz Loznice? Radio je u „Viskozi“ do 2001. godine. Onda je „Viskoza“ propala tokom vaše vlasti. Sada radi u novoj fabrici koju je predsednik Vučić otvorio, a to su „Minth Automotive“.Da li znate ko je Branka Nedeljković iz Koceljeve, Zoran Radić iz Malog Zvornika, Zvonim Dičić iz Leskovca? Dobio je otkaz 2009. godine, a sada je našao posao u novoj firmi.Dakle, gospodo, o tome treba da razmišljate. Mogu ovako da vam navodim imena i prezimena ljudi koja su zbog vaše pogrešne ekonomske politike ostala bez posla.Pola miliona ljudi je u Srbiji od 2008. do 2012. godine ostala bez posla upravo zahvaljujući vašoj ekonomskoj politici.Mi smo od 2012. godine 550.000 novih radnih mesta otvorili, a svaki put ću vam čitati ova imena i prezimena, imam ceo spisak ljudi, da vidite kakva je razlika između one politike koju ste vi sprovodili, rezultata te iste politike i ovoga na čemu mi danas radimo i o čemu govorimo.Hvala puno.

neko ko je pročitao Alana Forda, moram da kažem, Grum se nikada nije bavio ekonomijom. Ima tamo nešto drugo. Pominje se jedna partija koja kaže – mi ništa ne obećavamo i sva obećanja ispunjavamo i to se obično slaže sa vašom politikom pošto ništa niste ni radili.Čuli

ali su zato naši prijatelji Crnogorci nedavno raspisali tender za izgradnju svog dela auto-puta prema Srbiji i na tom tenderu su dobili cenu od 31 milion evra po kilometru. To kada slušamo netačnosti i netačne informacije kako je kilometar puta u Crnoj Gori skuplji nego u Vojvodini, Srbija još nema to iskustvo, nismo počeli da gradimo prema Crnoj Gori, ali su zato Crnogorci počeli da grade svoj deo puta prema Srbiji i dobili su 31 milion evra po kilometru.Što se tiče puteva i pruga, čuli smo malopre kako se gradi samo jedna pruga, kako se gradi pruga prema Nacionalnom stadionu, a inače to je pruga prema Aerodromu „Nikola Tesla“ i samo da obavestim one koji se zalažu, ima ovde stranka koje se zalažu za ulazak Srbije u EU, po direktivi Evropske komisije, do 2030. godine, svi aerodromi koji imaju više od 10 miliona putnika moraju da budu povezani sa železničkom prugom.Aerodrom „Nikola Tesla“ je prošle godine imao skoro osam miliona putnika. Falilo je desetak hiljada da bude osam miliona putnika. Ove godine će imati, pošto ima rast preko 8%, znači, biće blizu devet miliona putnika i do 2030. godine mi ćemo davno biti na 12-13 miliona putnika. Prema tome, mi gradimo prugu da povežemo i Surčin, sutra i Obrenovac, pošto je to deo beogradskog voza, beogradske železnice, a gradimo da povežemo i aerodrom kako bi sutra neko iz Novog Sada brzom prugom ili iz Subotice mogao da dođe na aerodrom bez presedanja automobilom.Što se tiče pruga, čuli smo da se gradi samo jedna pruga i meni je to zaista neverovatno. Upravo se završava pruga između Novog Sada i Subotice i to je 108 kilometara brze pruge. Sutra počinje testiranje te pruge. Prugu je gradila jedna od najboljih kineskih kompanija „China Railway International Company“, jedna od najvećih na svetu. Građena je po svim evropskim standardima, a od sutra je testira „Deutsche Bahn“, nemačka železnica i kada budu 10. oktobra završili testiranje pruge, mi ćemo krenuti sa probnim vožnjama, da bi 25. novembra krenuo prvi voz, brzi voz između Novog Sada i Subotice. To je novih 108 kilometara. Putovaće se sat i deset minuta između Beograda i Subotice.Pored toga, gradimo prugu… Očekujem da do kraja ove godine, početkom sledeće godine

Završavamo tendersku dokumentaciju i moram da vam kažem da se prethodno na toj pruzi radilo nešto… sagrađeno je 1884. i dva puta je nešto popravljena posle toga, ako izuzmemo one ratove i oštećenja koja su se desila u ratu, a bilo je poslanika iz Niša koji su u Evropskom parlamentu tražili da se ukinu evropski fondovi Srbiji i tražili da se ukine izgradnja te pruge.Da

Mi u ovom trenutku gradimo obilaznicu oko Niša, koja je inače trebala da se sagradi, koliko znam, još pre 30 godina, samo što nisu se setili da je grade, a nisu ni znali kako, a nisu nešto ni našli pare, a nije im bilo mnogo ni važno, pa se to gradi.Evo sada rekonstruišemo 86 kilometara pruge između Niša i Dimitrovgrada. I ta pruga je bila u lošem stanju, ali nije se setio niko da to uradi, jer to ih nije interesovalo, a onda kada se neko seti da uradi, onda kažu – aha, a vi ste možda malo zakasnili. Pa, da, mi ćemo završiti, a vi se niste ni setili i to je razlika.Završićemo 23 kilometara pruge početkom sledeće godine između Niša i Brestovca i odmah krećemo, čim se završi projektovanje, ugovaranje nastavke pruge prema Preševo, zajedno sa 50 kilometara pruge koju će raditi naši prijatelji iz Severne Makedonije, jer ta pruga treba da poveže Niš i Skoplje. Ona tako ima ima smisla.Kada naši prijatelji iz Mađarske, protiv kojih je inače ovde u Srbiji vođena kampanja kako ta pruga neće da se završi, jer očigledno je problem kada se grade pruge… Pa, nije problem samo kada Vučić gradi pruge, nego zlo je kada i Orban gradi pruge, jer ne daj Bože da oni nešto sagrade jer to je onda strašno. Kada naši prijatelji iz Mađarske završe svojih skoro 160 kilometara pruge od Subotice do Budimpešte, putovaće se između Beograda i Budimpešte za dva sata i 45 minuta, a između Niša i Beograda putovaće se za sto minuta.Ono što takođe želim da vam kažem, nedavno smo potpisali Memorandum za nastavak izgradnje izgradnje terminala na aerodromu „Konstantin Veliki“. Završili smo novi terminal, sada rušimo staru zgradu, gradimo novi terminal, uradićemo novu poletnu, sletnu pistu, proširićemo kapacitete i taj aerodrom imaće kapacitet za milion i po putnika, i tako se Srbija razvija.Ja zaista mogu da razumem frustraciju, ali ne mogu da razumem laži i ne mogu da razumem da se izmišljaju stvari i da se tvrdi da se nešto nije dogodilo.Znači, da ponovim, Srbija ne gradi puteve u Crnoj Gori, prema tome nismo nismo ništa gradili u Crnoj Gori, pa nemamo ni cenu za izgradnju, ali Crnogorci imaju cenu, 31 milion evra po kilometru.Srbija gradi puteve na teritoriji Republike Srbije. Ove godine ćemo završiti 85 kilometara, ukupno ćemo završiti 460 kilometara do 2026. godine, kompletan Fruškogorski koridor, proširićemo brzu saobraćajnicu, kao što je predsednik, obećao od Loznice prema Malom Zvorniku, uradićemo, završićemo sledeće godine devet meseci pre roka kompletan Dunavski koridor, da ne govorim o tome da je ova brza pruga prema Subotici završena godinu dana pre roka, da su to Kinezi završili. Završićemo

i to će biti naš nastavak gde ćemo se spojiti sa našom braćom Crnogorcima, imaćemo autoput između Srbije i Crne Gore. Žao mi je što neki ljudi napadaju taj put, ne razumeju da to nije običan put, ali tako je kako je, tako da će se ova zemlja razvijati.Na kraju, da završim onako kako smo počeli, kako bi u Alan Fordu rekli problem je ovde u nečemu drugom. Nije problem što se gradi, nego kako bi rekli u Alanu Fordu - ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti, a vi stalno i često gubite.

Ja se izvinjavam, član 27. reklamiram.U ovom slučaju želim samo da konstatujem da se ovaj govor ministra Vesića zasnivao na završićemo, završićemo, ne znam da li zna 20 godina je na vlasti i očigledno najbolje čita knjige braće Grim u ovom slučaju i bajke, pošto je ovde ispričao još jedanput da će Niš dobiti, dobiti, ali ništa nije dobio na žalost i nije u ovom slučaju ni mogao da tako nešto kaže.Tako da, ministre, niko nije protiv bio kojih fondova, evo odmah da vam kažem, pošto znam da ste aludirali na mene.

pitao.)Pa, pitao vas je za ove ljude koje ste ostavili bez posla i ja sam vas prepoznala tu.Izvolite. Dakle, ne znam ko su pomenuta gospoda, ali znam ko je akademik Pavle Petrović koji nije više u Fiskalnom savetu, ali i taj i takav Fiskalni savet je napisao neke rečenice koje Siniša Mali kao ministar uporno preskače. Jedna od njih je - depozite kojima država trenutno raspolaže moguće je iskoristiti za otplatu glavnice javnog duga koji u narednim mesecima dospeva na naplatu, a ne za finansiranje novih budžetskih rashoda. Kraj citata.Takođe, znam i za neke druge ljude, kao što je Oliver Ivanović, Vladimir Cvijan, ali za ove prethodne stvarno ne znam ko su ti ljudi i želim im uspeh ako rade poslove koje rade.Ono što takođe želim da kažem, izvrtanje reči, to je specijalnost očigledno ministara ovde. ovog rebalansa jeste ova pruga koju sam pomenuo, a ne ovaj futur drugi o kojem priča ministar Vesić - uradićemo ovo, uradićemo oni i tako 20 godina, nego, dakle, pomenuto je i u izveštaju Fiskalnog saveta upravo ova pruga o kojoj sam ja govorio, dakle, gde se govori sa planiranih 340 na 710 miliona evra. O tome govori O tome govori i izveštaj Fiskalnog saveta.Prema tome, molim vas da kada citirate Fiskalni savet, da taj citat bude potpun, a ne da izvlačite samo one delove koji vam odgovaraju. Hvala.

ne znate ko su ti ljudi. To su samo tri imena od 500 hiljada imena koji su ostali bez posla u to vreme, za vas manje-više.Izvolite. **Siniša Hvala.Dobro ste me podsetili na taj deo izveštaja Fiskalnog saveta. Apsolutno ne da ga ne izbegavam, nego mi je veoma važan,

Danas na računu budžeta imamo 695 milijardi dinara, šest milijardi evra.Ono što Fiskalni savet kaže – da, vi možete da iskoristite taj novac koliko već sutra da vratite deo duga koji dospeva. Znate kako nam onda stoji javni dug? Onda imamo udeo javnog duga u BDP ne 49,8% nego 42,1%. To vam samo govori o odgovornoj politici koju vodimo.Da, mi imamo te bafere, mi imamo te rezerve da smanjimo javni dug u bilo kom trenutku. Ono što radimo je da imamo dovoljno novca sada da možemo ukoliko bilo kada dođe do neke krize, a bilo je od 2020. godine na ovamo par tih kriza, da imamo dovoljno novca da možemo da reagujemo, kao što smo reagovali 2020. godine da spasemo i našu privredu i da pomognemo našim građanima. To je ta razlika. To je nešto što vi ne možete da razumete.Pozivate se na izveštaj, pozivate se na depozit. To je vama potpuno nepoznati pojam, jer u vaše vreme toga nije bilo.Da, sa ponosom govorim, imamo depozite, još jedanput, 695 milijardi dinara na računu koje danas možemo da iskoristimo, koje koristimo za ono što nam donosi rast i razvoj, podizanje plata i penzija, ali ako želimo, da, možemo da iskoristimo i za vraćanje duga. Nema potrebe u ovom trenutku za to, a možemo. Tada bi nam udeo javnog duga bio samo 42,1%. Hvala puno. Vesić. **Goran Vesić** Vidim da se prepoznaju pojedini poslanici u tome da su tražili da se Srbiji obustave fondovi EU.Da ponovim. U Strazburu i Briselu na više mesta nekoliko poslanika je tražilo, i to poslanika iz Niša, da se Srbiji obustave sredstva iz pristupnih fondova EU. Deo tih sredstava se odnosi na izgradnju pruge između Beograda i Niša. Izgradnja pruge između Beograda i Niša finansira se delom iz budžeta, manjim delom iz budžeta, većim delom iz kredita Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, ali i grantom EU čija je vrednost 610 miliona evra.Da evra.Da samo bude jasno da su ljudi tražili da se ne gradi pruga prema Nišu. I dobro je što su se u tome prepoznali.Ono što takođe želim, jer je vreme da ljudi čuju, ko želi da se nešto gradi, a ko ne želi. Sad, što pričamo o tome, uradićemo ili gradićemo, evo, ja pozivam, i to ću obezbediti za sve poslanike iz opozicije koji misle da se ništa ne radi, vidim da ih ima, 25. novembra dobićete besplatne karte za prvu vožnju između Novog Sada i Subotice, pa ćete moći da vidite da li se nešto izgradilo ili se nije izgradilo. Možete i sredinom decembra da se prošetate do Trstenika i Vrnjačke Banje, pa da vidite da li je izgrađen autoput. Očekujemo negde između 15. i 20. decembra da se završi. Možete da se prošetate za nekoliko nedelja i do Gornjeg Milanovca, da vidite obilaznicu koja je završena. Možete da se prošetate do Valjeva početkom oktobra, završava se ovaj novi deo. Kompletno će Valjevo biti povezano sa autoputem. Možete do kraja decembra da odete i do Požarevca, a nadam se da ćete sredinom decembra, ako želite možemo i to da organizujemo, i autobus, ako treba i panoramski, da se prošetate do Loznice, od Šapca do Loznice, da se provozate, da vidite kako je izgrađena i brza saobraćajnica.Tako da je to nešto što se dešava u Srbiji. Problem je u tome što vi ne želite da vidite život i mislite da treba da negirate da se stvari dešavaju. Uvek i u svemu ima mesta za kritiku. Ne radi se sve najbolje. Slažem se da postoji i prostor za poboljšanje. Nisam ni ja nekada zadovoljan i tempom i načinom na koji se sve radi, ali da se negira da se nešto gradi to naprosto nije tačno.

Predsednice, molim vas da upozorite ministra Malog, kada nam se obraća, da gleda u nas. Mislim, gleda gore, gleda nešto levo, desno. Slobodno ministre, gospodin Lutovac vam je ovde sa ove strane. Ako imate neki problem sa vratom, kao neki vaši ovi ministri, obratite se Lončaru on će da vam pomogne. Hvala. Do koje mere je ovo bilo duhovito, ja zaista, molim vas ljudi smirite se, ne morate više toliko da se smejete. Ja sam zapanjena smislom za humor, zaista,

to nikakvog smisla nema zato što ne postoji ni jedna jedina osnova za repliku. Ni jedna jedina. Tako da nastavljamo dalje.Dajem reč predsedniku Vlade Milošu Vučeviću.Izvolite. **Miloš Vučević** Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, nadam se da ova opaska na nekoga ko ima problem sa vratom, a ja znam da ima i narodnih poslanika, nažalost, nije bila zlurada i mislim da nečija disfunkcionalnost nije mesto za humor. Nije vam uspela ta šala, čak je vrlo neukusno to što ste rekli, i to vam kažem gledajući vas u oči.Što se tiče kritičkih kritičkih navoda za rebalans budžeta, a tiču se, odnosili su se na poziciju Ministarstva energetike i rudarstva i pozicije od 70 miliona evra, radi se o otvorenoj kreditnoj liniji sa Svetskom bankom i u pitanju je zelena tranzicija postojećih rudnika. Nije nikakav litijum, a i da jeste mi bi sa ponosom rekli da jeste, jer mi se ponosimo sa srpskim bogatstvom, što se tiče ruda i minerala, ali nije nikakva skrivena pozicija, nego nešto što više puta ste mogli da vidite u budžetu Republike Srbije baš po toj kreditnoj liniji sa Svetskom bankom vezano za zelene tranzicije postojećih rudnika.Što

treba da ima najbolja sredstva i ovaj novac koji se dodatno izdvaja upravo se tiče nabavke dodatne računarske opreme savremenih sistema koji pojačavaju kapacitete BIA Republike Srbije i pružaju bolju, sigurniju kontraobaveštajnu zaštitu naše države i naših građana. To je nešto što bi trebali valjda svi da pohvalimo, da svi podržimo, jer smo svi svesni da je naša država izložena obaveštajnim radom obaveštajnih službi neki drugih država i BIA se bavi time da to anulira, odnosno zaustavi, odnosno da ne dozvoli da se neko bavi time na teritoriji Republike Srbije.Odmah na to bih se nadovezao na vašu kritiku za veće izdvajanje za Kancelariju za Kosovo i Metohiju. I to bi trebali da podržite, jer je to upravo nešto što osnažuje i usmereno je na jačanje kapaciteta srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, a ne na gubljenje i utapanje, kako ste vi to rekli u prištinske institucije, nego na jačanje srpskih institucija i jačanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji koji ostaje bez posla, koji je izbacivan iz svojih stanova, poslovnih prostora, institucija, ustanova, gotovo iz svega i svačega. Valjda je to zaslužilo da aklamativno dobije podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini Srbije, bar taj deo. Ako ne možete da glasate za Zakon o rebalansu, odnosno za Zakon o budžetu, da kažete - taj deo bi podržali da je moglo odvojeno da se glasa. To je dobra vest da Republika Srbija ima više novca u budžetu i da možemo, i svesni smo odgovornosti prema Srbima na Kosovu i Metohiji, više da ulažemo za njih, da čuvamo i „Trepču“ da čuvamo i sve ustanove, privredna društva koja rade ili gotovo i ne rade, jer su nemogući uslovi za njih. Neumesno je i porediti sa uslovima kakve imaju ostali privredni subjekti na teritoriji centralne Srbije.Ja snažno podržavam tu politiku države, naše države da više izdvajamo za srpsku zajednicu, za Srbe na Kosovu i Metohiji i nadam se da ćemo vrlo brzo pred vas narodni poslanici izaći sa predlogom zakona koji će teritoriju Kosova i Metohije proglasiti za područje od posebne socijalne zaštite, a gde ćemo stvoriti novi paket podrške i pomoći ljudima koji su izloženi, rekao bih, teroru, svakodnevnim pritiscima da napuste svoje adrese, prebivališta, da napuste svoja ognjišta i da dođe do etničkog čišćenja, pre svega, severa Kosova i Metohije od srpske zajednice, što i jeste politika Aljbina Kurtija.Vas bih isto zamolio da nam na nekoj od narednih rasprava podcrtate u tri rečenice šta je vaša politika oko Kosova i Metohije, pošto ste svi… Samo nam kažite za šta se vi zalažete po pitanju Kosova i Metohije, a samo da nam ne pričate standardi pre statusa, pošto ste nam to prodavali početkom 2000-ih godina, pa smo dobili status, a ne standarde i da nam ne pričate da je to stvar demokratskog dogovora Srba i Albanaca, pošto albansko stanovništvo na Kosovu i Metohiji nije zainteresovano za taj demokratski dogovor, nego ima agendu da zaokruži tzv. kosovsku nezavisnost ili verovatno, rekao bih, veliku Albaniju.Ne znam da li je tačno, negde sam pročitao ili čuo, da vama uskoro u vašoj stranci ide kongres ili glavni odbor i da vi imate nameru da se opet kandidujete za predsednika stranke. Ja ću vam dati pro bono savet – najbolje da vi mnogo ne diskutujete do tog odbora ili skupštine, jer mnogo su vam veće šanse da budete reizabrani. Pošto volite Alana Forda i humor, vaša politika i vi lično me mnogo podsećate na obraćanje, a to posebno u izbornoj kampanji ili kako nam se približavaju izbori, izbori, Boba Roka Alanu Fordu – bežimo, Alane, njih je dvoje, a mi smo sami. To vam je vaša politika.

Lutovac** Dakle, ovde smo čuli sve i svašta, samo nismo čuli gde je tri milijarde nestalih od PDV za uvoz. Sve smo čuli, osim toga.Drugo, što se tiče BIA i opreme, svaka čast, ali samo da se koristi u prave svrhe, a ne da se brani ovaj režim i da se špijuniraju opozicioni lideri i da se prate 24 sata dnevno. Vaša štićenica i donedavno službenica Dijana Hrkalović je bila zadužena, imala je posebno odeljenje koje je pratilo, u MUP-u, opoziciju. Nadam se da će ta sredstava biti iskorišćena onako onako kako ste vi rekli, a ne onako kako jeste u stvarnosti, jer ja sam siguran da je uvek onako kako vi kažete, a ne kako je u stvarnosti.Što se tiče Kancelarije, rekao sam i ponoviću, Kancelarija uzima sve više para što je manje Srbije na Kosovu, i to je činjenica. Vi možete da pričate sada o čemu hoćete, ali ljudi na Kosovu to dobro znaju i zato Srbi sa Kosova hoće da razgovaraju sa opozicijom, digli su ruke od vas.Što

i kasnije kada se desilo ono što se desilo, posle bombardovanja, sve vreme smo imali predloge, ali nije imao ko da čuje.Što

koji su pokušali da dobiju te izbore za vaš račun. Nisu uspeli, pa sada su prešli otvoreno da sede sa vama ovde u klupama. Hvala vam.

Dobro.Izgovorili ste jednu strašnu stvar za ovu Narodnu skupštinu. Sada, pošto na ranijim sednicama nisam zbog slobode govora i mišljenja kažnjavala ovom opomenom neću smeti ni vama, ali želim da osudim

Možda je vaše mišljenje drugačije. Imate pravo na slobodu mišljenja, pa vam neću izreći opomenu, iako je za mene to uvreda za dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije.Ali, imate slobodu mišljenja, imate slobodu govora. Samo želim da vas upozorim da takve stvari. Ali, dobro, vaše pravo je da govorite tako i da mislite tako, ali dobro je da su ljudi to čuli čuli i jasno razumeli. Na kraju krajeva, time ste i odgovorili predsedniku Vlade na njegovo pitanje kakva je vaša politika prema Kosovu i Metohiji. Nije Kosovo već je Kosovo i Metohija. Hvala vam.(Zoran Lutovac: možete da mi odgovorite, nemate nikakvog osnova da mi odgovorite. Citirala sam šta ste rekli. Potražite stenogram, citirala sam.(Zoran

Zahvaljujem poštovana predsednice, koleginice i kolege, građani i građanske Srbije, uvaženi gosti iz Vlade, vratiću ovu priču na to kako je ustvari krenula da se ispreda priča o rebalansu, mada ga imamo svake godine i manje, više ove sednice uvek istoj izgledaju. Vi pričate uvek iste priče i mi kritikujemo vašu koncepciju razvoja.Dakle, razvoja.Dakle, kreće priča ovako. Imamo 133 milijarde dinara veće prihode od planiranih i ne pada nam napamet da postavimo pitanje da li smo možda nešto loše planirali, nego sigurno je odgovor – neverovatno nam dobro ide. Kome dobro ide? Imamo para. To je očigledno, ali kome ih dajemo i za šta?Ponoviću, prosto radi argumenta nešto što se ceo dan govori, jasno i zašto. Najveće povećanje rashoda je za projekte EKSPO 27, sa izgradnjom nacionalnog stadiona i za kupovinu „Rafala“. Koncepcija investicione politike koja je zapravo bila izuzeta iz naših zvaničnih procedura, kojima sigurno treba unapređenje da bi uopšte imali pravu demokratizaciju investiranja i da bi građani stvarno mogli da se pitaju u šta se ulaže njihov novac, jer da su mogli i da je ova zemlja demokratija u tom širem smislu te reči, sigurno ne bi birali ove projekte.Oni projekte.Oni ne bi odlučili da se ulaže u nešto što je upitno, ne samo da li će podići njihov životni standard, već čak, već oduzima od stvari koje su njima važne. Tu ću citirati Fiskalni savet. On On u mišljenju kaže – ovi projekti su uticali na pravljenje uštede na pojedinim projektima ili odlaganje njihove realizacije.Tako da, kada pričamo, recimo o obrazovanju, zdravstvu, zaštiti životne sredine, one nisu dobile rast investicija u onom obimu koji je nama potreban, jer ova zemlja je izuzetno zagađena, zdravstvo nam se raspada. Vi sada nas ubeđujete da ste odjedanput sve rešili. Biće zanimljivo da proverimo kako to stvarno funkcioniše. Obrazovanje je u ozbiljnoj krizi, na šta upozoravamo jako dugo i tražimo podatke od vas koje nam ne dajete.Kako delite novac koji je naš zajednički? Ja neću citirati Alana Forda, ja ću citirati ministra finansija, koji kaže na pitanje – ako je srpska ekonomija snažna, zašto deficit, on kaže: „Imamo snagu, imamo stabilnost, možemo da iznesemo, imamo planove“. Samo u tim planovima nema povećanje plata za prosvetare do ili iznad republičkog proseka, nema punih naknada za trudničko, porodiljsko ili naknada za negu deteta, odsustvo sa rada radi nege deteta za male preduzetnice, nema povećanja dečijeg dodatka ili obuhvata, širenja obuhvata dečijeg dodatka, itd. itd.Meni je zanimljivo što je premijer Vučević prosvetarima poručio nešto drugo – da para nema, nema skrivenih para, može da bude hiljadu i jedan protest, štrajk ili pritisak. Nije pitanje da li neko hoće ili neće, nego da li je realno.Sada tu očito imamo koncepciju – jel ima pare ili nema pare. Ja bih rekla da ima para ali da nećete da ih date za ljude koji nama obrazuju decu. Dakle, prosvetari su na primer za vas trošak, nisu resurs.Ne odgovarate na pitanje – šta ćemo jednog dana u tom skoku u budućnost kada ne budemo imali nastavnike da školuju našu decu. Verovatno računate da će vaša deca sva biti u privatnim školama. Vas to neće doticati, a za ove ostale – pa kako im bude, ima to dualno obrazovanje, ne moraju uopšte ni da budu tako visoko obrazovani ili mogu da budu sa kupljenim diplomama bez ikakve medijske pismenosti i sposobnosti da procene kako ih kradete.Kada kradete.Kada biste recimo početnu platu nastavnika izjednačili sa prosečnom platom u Srbiji, a da plata svih zaposlenih prati to procentualno povećanje, vi biste sada sa 3,5% izdataka za prosvetu to podigli samo na 3,8%. To je i dalje manje recimo od 5% budžeta za obrazovanje za koje se zalaže Zeleno-levi front od kada je ušao u Narodnu skupštinu, što nam je neophodno.Naravno, povećanje plata nije jedino što treba da radimo kada je reč o obrazovanju, ali očito je izuzetno kritično, jer loš materijalni položaj nastavnika potpuno destimuliše i svake godine vas pitamo šta radite povodom toga što više niko neće da studira nastavničke fakultete, ne odgovarate nam na informacije koje tražimo o deficitarnim zanimanjima u prosveti, u regionima koliko fali nastavnika, gde i kako to razrešavate.Dakle, recimo u susednoj Bugarskoj plata prosvetnih radnika je 30% veća od prosečne. Kod nas ispod republičkog proseka.Problem sa obrazovanjem, kao što sam rekla, nisu samo plate, ali možemo od toga da krenemo za sada. Mi smo i prošle godine kada su se dogodile one stravični stravični masakri pričali o obrazovanju u kontekstu šire borbe protiv nasilja. Dakle, moramo da pričamo o tome zašto su škole, zašto nisu mesna zajednica, zašto deca ne žele da idu u škole, zašto ne cene obrazovanje, zašto ono ne pokazuje da daje efekta u stvarno svetu, naravno kakve modele im vi šaljete kada prosto se može lagati o tome da ste završili fakultet i da ta informacija i dalje stoji na sajtu Vlade, možete lagati o tome, možete plagirati doktorate i hvaliti se krađom intelektualne svojine itd. i to oni vide i zašto bi onda u školi radili drugačije.Ne uključujete roditelje na pravi način. Savet roditelja bi mogao da ima mnogo značajniju ulogu, da onda škole zaista budu zajednice, što bi verovatno rešilo mnoge probleme koje mi danas imamo.Ali, dakle, ponavljam, para očigledno ima. Evo ja ću reći, pozdraviću to, kažete ima para, ajde da čitamo te brojke, ali vi nećete da ih uložite u ono što je jako kritično za ovo društvo i ja zapravo mislim da vi to namerno i ne želite. Ne želite obrazovane građane i građanke ove zemlje, jer oni ne bi onda trpeli ono što trpe sada ne znajući za bolje.Druga bolje.Druga stvar o kojoj želim da pričam jeste da vi ne samo da prosvetare vidite kao trošak, vi razumete koncepciju stvaranja okruženja koje je podsticajno za porodice isto kao neku vrstu samousluge, samousluge, odnosno supermarketa, gde vi dođete i nekome date novac i on zbog toga odluči da ima decu. Dakle, za vas su i trudnice i porodilje trošak.Posebno trošak.Posebno je zanimljivo isto to kako se hvalite da sada će svi imati nešto od ovog povećanja. To zapravo nije tako.Mislim da bi morali, s obzirom na to koliko puta se menjao Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom, ja sam nešto malo više od dve godine, dakle, već drugi put glasamo o njemu, ne znam koliko puta je, ne mogu više da nabrojim, Ustavni sud proglašavao odredbe ovog zakona neustavnim, dakle, ovo je jedan prosto tako loš zakon i naneo je toliko nepravdi da je to teško ispraviti. Mi svaki put ispravimo neku nepravdu, ali neke i dalje ostaju.Ja bih opet insistirala na tome, da, svakom roditelju će koristiti 500 ili 600 hiljada dinara, ali ne rađamo mi decu zbog toga što ste nam povećali roditeljski dodatak, pomaže mnogo ako u bolnicama nema akušerskog nasilja, niste se potrudili da uopšte odgovorite na taj problem, samo ste ga negirali, optuživali ste majke da lažu, pomaže i te kako ako postoje dostupni i priuštivi vrtići, pomaže ako postoje politike usklađivanja roditeljstva i rada i podsticaji da se i očevi znatno ozbiljnije uključe u raspodelu odgovornosti za brigu o deci, pomaže ako imate javne službe, javno obrazovanje, javne zdravstvene institucije, a ne da klizimo ka privatizaciji svega, pomaže ako imate parkiće za decu, čistu životnu sredinu, ukoliko je stanovanje priuštivo, a ne ako zbog projekta EKSPO zapravo imate porast cena nekretnina i onda će priuštivi stanovi za nas biti misaona imenica, a vi ćete biti vlasnici tih istih.Dakle, ne samo da ulaganjem u štetne projekte vi oduzimate od investicija koje su značajne za obične ljude, nego dodatno nanosite štetu njihovim mogućnostima za normalan život.Da ste se borili tako intenzivno protiv korupcije u ovoj zemlji, na način na koji ste se borili od donošenja ovog zakona sa trudničkom i porodiljskom mafijom, jer to je ono o čemu ste govorili kada ste prvi put doneli ovaj zakon, a čak i u ovoj verziji zakona ostaju odredbe koje pokazuju koliko do detalja pazite, nemoj slučajno neka trudnica ili neka porodilja da dobije malo više naknade nego što ste vi zamislili, da ste se tako borili protiv korupcije kao što se borite protiv siromašnih sa korišćenjem registra socijalna karta, za koje se i u ovom rebalansu uvećavaju iznosi, čija je jedina funkcija zapravo da smanjujete ljude sa novčane socijalne pomoći, da ih skidate sa mogućnosti da to primaju, a ona je ionako bedna, možda bih ja zaista mogla da kažem da se ne slažem sa vama u koncepciji razvoja ove zemlje, ali vi ste odgovorni. Dakle, prosto, imate nekakvu ideju ona je suprotna mojoj viziji razvoja, ali barem tretirate ljude jednako. Ali, vi to ne radite. Vi štedite na sirotinji, štedite na majkama i određujete za koga sredstva idu.Šta ste propustili da promenite u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom u ovim izmenama i dopunama, a znate za taj problem, pričali smo o tome prošlog puta? Dakle, u ovoj zemlji se bez ikakvog dobrog obrazloženja pravo na roditeljski dečiji dodatak ostvaruje za prvo, drugo, treće i četvrto dete, samo izuzetno za peto i drugu decu višeg reda rođenja. Zašto je problem da za nekih 5.516 porodica sa više od četvoro dece date dečiji dodatak ili roditeljski dodatak? dodatak? Ove porodice žive u lošim uslovima, u velikoj meri su to i romske porodice, sa uslovom takođe za roditeljski dodatak koji se tiče obavezne vakcinacije i pohađanja osnovne škole koji, da se razumemo, ja apsolutno podržavam, ali ne možete to koristiti kao uslov da uskratite siromašne porodice i decu kojoj je ova mera namenjena i da ih tako kažnjavate. Postoje drugi metodi kojima možete sankcionisati roditelje držati decu u siromaštvu. Dakle, zajedno sa te dve mere koje je kritikovao čak i Komitet za ekonomsko-socijalna i kulturna prava UN, vi direktno diskriminišete porodice u ovoj zemlji.Takođe, zemlji.Takođe, ova verzija zakona propušta da unapredi položaj žena preduzetnica. Mame preduzetnice su u nepovoljnijem položaju u poređenju sa zaposlenim ženama, kada je reč o pravima na trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta.Znam da ćete mi reći - one će dobiti roditeljski dodatak ako je prvo, drugo, treće ili četvrto, ali ne i peto dete, ali su i dalje u nejednakom položaju u odnosu na žene sa ugovorom o radu.Mislim da imate prostora u ovom budžetu da obezbedite pun iznos naknade zarade u toku trudničkog odsustva za mame preduzetnice bez zahteva da odjave obavljanje delatnosti. Ovako ih stavljate u situaciju da moraju da odluče - ili će da čuvaju svoj biznis ili će biti ili će biti mame.Druga stvar, uplaćivanje doprinosa u toku porodiljskog i odsustvo sa rada radi nege deteta, za razliku od žena koje su zaposlene na osnovu ugovora o radu, preduzetnicama država ne uplaćuje ove doprinose. One opet gube deo gube deo staža do godinu dana ili više. Dakle, ne smeju biti u situaciji da su primorane na tako nešto.Najzad, nešto direktno što ste mogli da promenite u ovom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, garantovanje naknade u visini minimalne zarade tokom porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta za mame preduzetnice. Umesto da stalno pričate o tome kako hoćete da podstičete biznis, kako ste vi Vlada koja promoviše rodnu ravnopravnost, red bi bio da ne diskriminišete neke žene, a ovaj zakon i dan danas, od početka, konstantno diskriminiše različite kategorije žena i onda se one žale, onda Ustavni sud kaže da su te odredbe neustavne i onda vi naknadno nešto to vraćate, ali ta ušteda koja se postigla vašim restriktivnim merama nije nikako prešla na nekog drugog da je upotrebi, nego je verovatno išla nekim stranim investitorima.Za sam kraj, ja ću reći da vi očito i demokratiju vidite kao trošak. Neću sada preterano da govorim o tome, o toj večitoj raspravi da li je uopšte normalno da o rebalansu pričamo na ovakav način, uvek po hitnom postupku. Čula sam da je ministar finansija držao lekcije i poslanicima i Fiskalnom savetu u vezi sa tim da je to uvek tako bilo, ali on misli da je njegova praksa i njegova reč zakon, nije citirao zakon koji kaže da je to tako i da to jedino tako mora da bude, i zaključak Evropske komisije takođe da je u Srbiji potrebno povećate učešće javnosti u budžetskom procesu i ojačati nadzor nad budžetom od strane zakonodavne vlasti, pa ako ste toliki evropejci, kako se hvalite, mislim da bi to morali da radite mnogo bolje.Da zaključim - kao i svaki prethodni rebalans, i ovaj je primer različite vizije razvoja Srbije i preraspodele zajedničkog bogatstva. Vi štedite na razvoju od koga bi korist imali obični ljudi, a nonšalantni ste i razbacujete se sa našim novcem zaduživanjem u naše ime za velike projekte, od koga mi nećemo imati ništa. Dakle, imate para a nećete da date običnim građanima. Hvala. Hvala, gospođo Đorđević.Gospođa ministar Đurđević Stamenkovski. Izvolite. Poštovana narodna poslanice, pažljivo sam slušala kritiku koju ste uputili na račun Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom i zapitala sam se da li ste danas samo fizički bili prisutni u sali, pošto stičem opravdani utisak da niste pažljivo ispratili sve ono što sam navela kao argumentaciju u prilog izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici gde je apsolutni akcenat izlaganja stavljen ne na finansijski podstrek, nego na atmosferu i ambijent koji treba da stvaramo u društvu svi zajednički po meri porodice i po meri roditeljstva.Ukoliko ponovo preslušate izlaganje nisam uopšte insistirala na ciframa i na brojevima, čak sam rekla da verujem da novac nije osnovni motiv za rađanje i nema dileme da ćemo se oko toga svi složiti. Vlada Republike Srbije je tu da sa ovim populacionim merama podstakne, pomogne i podrži, ali ne naravno da vrši biološku reprodukciju jer je to nemoguće. Dakle, neophodno je da kao društvo budemo svi uključeni u taj proces. Mi smo tu da stvorimo klimu, da pomognemo i da različitim populacionim merama ohrabrimo roditelje da se možda odluče za rođenje drugog, deteta.Dakle, pokušaću taksativno da navedem samo nekoliko stvari. Ja nisam želela da insistiram na ciframa, ali vi to činite. Nisam sklona da pravim poređenja sa tim šta je bilo u neko vaše vreme zato što osećam nelagodu kada to činim prema svim onim majkama koje u to vreme nisu dobila apsolutno ništa, ali apsolutno ništa.Postavlja se pitanje – zbog čega ti prioriteti tada nisu bili prepoznati kao prioriteti i da li je razlika između nas u tome što jedino što za vas u to vreme nije imalo alternativu jeste Brisel, a naša politika je da porodica nema alternativu i da život nema alternativu.Ali, evo, ja ću samo ilustracije i zarad građana, zarad istine, zarad potrebe da naprosto govorim u kategorijama činjenica, jer činjenice se možda vama ne dopadaju ali naprosto su one neumoljive. Dakle, roditeljski dodatak za prvo dete 2012. godine, dakle govorim o poslednjoj godini vladavine koalicije DOS i njenih recidiva, je iznosio 309 evra, pre toga je bio još manji. Dakle, govorim sada o maksimalnom iznosu koji je na koncu vaše vlasti opredeljen. Iznosio je 309 evra. Danas, izmenama zakona, 4.336 evra. Dakle, to je za prvo dete i mislim da ovaj grafikon sam po sebi najbolje pokazuje koliko je neosnovana i neozbiljna vaša rečenica da mi štedimo na majkama i da ne želimo da damo novac majkama.Zaista želim da verujem da je to u pitanju lapsus, da niste stvarno to tako mislili jer nemoguće je da vi niste štedeli sa 309 evra, a da mi štedimo sa 4.336 evra. Verujte da je jako neukusno što ste me primorali da sada govorim isključivo o ciframa jer cifre, brojke i novac su poslednja tema kada treba da pričamo o porodici, ali pošto insistirate ja ću nastaviti dalje.Drugo dete – dakle, 2012. godine, od 2012. godine do danas puta šest se povećao roditeljski dodatak za drugo dete. Za rođenje drugog deteta koje, ponavljam, prema procenama demografa je najveći izazov i na drugom detetu pravimo tu razliku, na drugom detetu tu popravljamo krvnu sliku naše demografije, na drugom detetu mi možemo da učinimo nešto da do narednog popisa nas bude više od onoga što je projekcija da će nas biti.Dakle, šest puta veći, sa 3,5 prosečne plate na 6,5 prosečnih plata roditeljski dodatak za drugo dete, pride na ovaj iznos mi imao i jednokratnu finansijsku pomoć od 135.000 dinara.Roditeljski dodatak za treće dete, ja vas molim, poštovani građani Srbije, samo zarad istine, da obratite pažnju na ovo, na kraju krajeva to znaju one žene koje su se porodile 2012. godine, ja ih srećem svuda po Srbiji, koje već imaju veliku decu i kažu – jao što ovo nije bilo kad smo mi rađale decu. Sada, nažalost, je prošlo vreme za to.Godine 2012. nešto više od 2.000 evra za rođenje trećeg deteta, 2024. godine 20.695 evra. Mislim da i dete u osnovnoj školi može da uoči i kvalitativnu i kvantitativnu razliku. Plus, na ovaj iznos, takođe, 135.000 dinara jednokratna finansijska podrška.Četvrto

evra. Odmah da se razumemo ja potpuno prihvatam argument da se u međuvremenu dosta toga promenilo, da su cene veće, da je drugačija kupovna moć, da je potrošačka korpa drugačija, ali ovakav skok za 10 godina apsolutno pokazuje da je demografska obnova prepoznata kao nacionalni prioritet i posebno se to sada čini od osnivanja Vlade u ovom mandatu jer smo suočeni sa demografskim podacima nakon popisa 2022. godine naprosto svi shvatili da ovo više nije pitanje na kojem mi treba da se delimo.Ukoliko se podsetite onoga što sam govorila na početku uočićete da sam se obratila i vama, sa čije strane često stižu otrovne strelice, da ni jedne sekunde ne mislim da ova tema sme biti seme razdora zato što mi danas treba da pošaljemo, ne samo kao Vlada Republike Srbije, već kao predstavnici građana i u poslaničkim klupama, ali i ovde i sa pozicije gde sede ministri, poruku da smo oko ovoga jedinstveni i da ovde nema manisanja, da ovde nema prostora za jeftino politikanstvo, da ovde nije prilika da polemišemo i da kritikujemo nego da kažemo – da, ne slažemo se oko niza stvari, ali ovo je dobro za majke i za očeve i ovo svi treba da podržimo.Deset milijardi je izdvojeno, novih. Jedna mala Srbija, zemlja koja je u 20. veku stradala preko trajne granice biološke validnosti, zemlja koja je bila suočena sa ratom, sa sankcijama, zemlja kojoj otimaju parče teritorije, zemlja koja je pod permanentno spoljno političkim pritiscima, zemlja koju pokušavaju decenijama da drže u izolaciji i ekonomskoj i političkoj. Ta mala Srbija poslala je poruku čitavom svetu šta znači briga o porodici i briga o demografiji i o vitalnosti srpske nacije. Ja sam se prekjuče vratila iz Njujorka, ne znam, verovatno vam ovo nije interesantno, možda treba da govorim više o stripovima, ali naprosto to nisu teme koje me inspirišu. Posvećena sam poslu kojim se bavim.Vratila sam se iz Njujorka gde sam razgovarala sa predstavnicima Populacionog fonda UN kojima sam predstavila sve ove mere uopšte ne ulepšavajući ih i govoreći o tome da treba da povećamo i dečiji dodatak i da to jeste namera iduće godine, ali naša država nije Aladinova lampa pa da vi protrljate i da kažete – sada hoću da se sve poveća, postoji izvodljivost svega toga, postoji procena na koji način će se to odraziti na budžet. Svaki dinar mora da se domaćinski potroši i strateški uloži. Znate šta je rekla zamenica direktora Populacionog fonda, krovne organizacije UN koji se isključivo bavi popularnom politikom, da je Srbija primer, citiram njene reči, a vi ćete to videti prilikom njenih obraćanja na različitim međunarodnim kongresima, susretima, samitima, da je Srbija svetao primer države koja populacionom politikom prednjači ne samo ovde u regionu, već je konkurentna u čitavom svetu, a da uzevši u obzir njenu ekonomiju i životni standard i uzevši u obzir specifičnost političke situacije, Srbija je apsolutni lider kada je u pitanju briga o porodici.Sve to će biti predmet njenih diskusija u budućnosti, a verujem da ćete barem nju sa više pažnje slušati nego što ste to danas činili kada sam ja izlagala, ali da se vratimo na još nekoliko stvari.Dakle, pomenuli ste zašto nema novca za peto dete. Pažljivo sam to saslušala. Vidite, Svetska zdravstvena organizacija čije preporuke mi sledimo preporučuje da se ne podstiče rađanje čak ni četvrtog deteta, jer oni u tome prepoznaju potencijalni rizik za ženu, odnosno majku ili porodilju. To su preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Nisam ulazila u diskusiju na te teme, jer smatram da to treba da rade neke druge instance, ali slažem se sa vama da možemo razmotriti da u budućnosti možda kandidujemo i roditeljski dodatak za peto dete.Dakle, sklona sam da saslušam šta kažete i da uvažim to što kažete i da razmotrim, ali vam samo navodim pod kojim okolnostima se roditeljski dodatak propisuje samo do četvrtog deteta.Podsetiću vas da je predsednik Vlade iznoseći Ekspoze naveo da će Srbija težiti ka tome da obezbedi podsticaje i za rođenje petog i šestog deteta, da je u Ekspozeu to naveo kao naše strateško opredeljenje, ali Vlada se ne završava nakon 200 dana. Ona ima svoj puni mandat i tokom svog punog mandata treba da teži ka tome da obezbedi ono što su strateške smernice samog Ekspozea.Kažete – nismo uradili ništa za žene preduzetnice. Ponovo se postavlja pitanje da li ste samo fizički bili prisutni u sali kada sam govorila, a mentalno možda na nekom drugom mestu. Razumem da se dešava da misli odlutaju, ali ukoliko već pretendujete da izlažete na ovu temu, bilo bi dobro da se adekvatno pripremite i da poslušate šta sam danas rekla da smo uspeli ovim izmenama. Dakle, uspeli da izjednačimo u pogledu obračuna osnovica žene preduzetnice i žene koje su u radnom odnosu. To je veliki pomak, sasvim sigurno ne dovoljan.Moramo mnogo toga da učinimo još za položaj žena preduzetnica kada je u pitanju porodiljsko odsustvo, odnosno odsustvo sa rada radi nege deteta, ali to konkretno nije u nadležnosti Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom, nego Zakona o radu, koji, pretpostavljam, može u nekom trenutku sa kvalitativnim izmenama biti deo diskusije ovde u parlamentu.Ono što je prva mera koju Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u 100 dana Vlade uradilo je čvrsto partnerstvo sa Ministarstvom privrede, sa kojim smo pokrenuli značajan projekat podrške ženama preduzetnicama koje žive na selu.Žene selu.Žene na selu niko decenijama nije pominjao, niti je mario za njihove preduzetničke delatnosti, niti je smatrao da su oni pokretači privrednih aktivnosti. Prvi put pokrećemo tako važan projekat i program direktne podrške sa iznosom do 500 hiljada dinara za one žene koje su preduzetnice, a žive u ruralnim sredinama, odnosno u seoskim područjima prepoznajemo da su one kategorija koja čuva porodične vrednosti, koja predstavlja kičmu porodičnog života u ruralnim krajevima gde treba da zadržimo naše stanovništvo, na njihovim ognjištima, tamo gde su svoj na svome i da na taj način predupredimo unutrašnje migracije, koje takođe predstavljaju problem kada je u pitanju demografija i kada su u pitanju demografska kretanja.Nikada nisam čula da ste ovaj program podržali, iako je on jedan ozbiljan iskorak, jer ukazuje na kategoriju stanovništva koja je poprilično bila zanemarena. Ponavljam, u pitanju su žene na selu.Prvi selu.Prvi put se pruža podrška i onima koji se bave starim zanatima. Prvi put se pomaže ženama koje rade, koje imaju rukotvorine, koje čuvaju i neguju radinost i stare zanate. Prvi put imaju programe direktne podrške sa bespovratnim sredstvima po vrlo povoljnim uslovima koje država obezbeđuje.Poštovani narodni poslanici, ja o tome danas nisam želela da govorim, jer sam se vrlo striktno držala teme, odnosno zakona. Zadovoljstvo mi je da vas sve obavestim i molim vas da to sada pažljivo saslušate, jer mislim da je lepa vest i da u moru nekih crnih iz rubrike crne hronike valjalo bi da čujemo i nešto lepo.U

je stigao na sve posle velike borbe njegove majke. Pre tri godine ona se borila za život. Pre tri godine ona je bila otpisana i neću reći zahvaljujući državi, jer država o tome ne odlučuje, zahvaljujući gospodu Bogu ona ne samo da je pobedila, ona je podarila novi život i svojoj porodici i našoj zemlji.Država zemlji.Država je dala skromni podstrek finansiranjem vrlo skupe inovativne terapije koja joj je pomogla da se izleči i koja je dala šansu i njoj da preživi, ali koja je dala šansu da nam svet stigne Aleksej.U Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju imamo Grupu za podršku licima obolelim od retkih bolesti. Ta grupa marljivo radi na tome da pruži podršku upravo tim pacijentima, da im pomogne adekvatnim savetima, da im pomogne da stignu do inovativnih terapija koje su neophodne, s obzirom na to da su retke bolesti neistraženo područje.Ko je pre 10, pre 20, pre 15, pre 30 godina znao šta su retke bolesti? O tim ljudima se nije govorilo. Mi danas imamo sistemski pristup rešavanja njihovih problema i daće Bog da se potrudimo da u periodu pred nama i zakonski rešimo njihov položaj i unapredimo njihov položaj kako bismo bar na neki način podelili veliki teret koji oni na svojim plećima nose.Sto miliona dinara Vlada Republike Srbije izdvojila je ne samo za terapiju, znači, ovo nije terapija, ovo je mimo terapije, za terapiju su opredeljena mnogo, mnogo veća sredstva i sa mnogo, mnogo više nula. 150 miliona Vlada je opredelila samo za vaučere koji se isporučuju ovih dana na hiljade adresa širom Srbije gde Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, zajednički u saradnji sa Poštom Srbije šalje vaučere za kupovini medikamenata u apotekama u iznosu do 35 hiljada dinara, 25 hiljada dinara jednokratne finansijske pomoći i 50 hiljada dinara za rehabilitaciju i boravak u banjama.Dozvolite, ne dopuštam vam da kažete da štedimo novac na majkama i da štedimo novac na porodicama i neću vam prećutati nikada kada to budete uradili zato što to nije istina, zato što je to nesavesno, nekorektno i neodgovorno da bih vas da ste izašli i da ste rekli - moramo više, jer moramo više i hoćemo više, ali da tvrdite da je ovo sve besmisleno, nedovoljno ili da nas ubeđujete da nismo ove kategorije prepoznali ili da govorite da ja ne razumem majke, i ja sam majka.Nedavno sam prošla ne u privatnim bolnicama, kako neki tvrde, i nisam se porađala u Beču, nego ovde u „Narodnom frontu“, gde se rađaju sva naša deca i jako dobro znam šta znači proći kroz taj period i vantelesne oplodnje i održavanja rizične trudnoće i porođaja i nisam tražila nikakav poseban tretman, kako su neki tvrdili po „H“ mrežama i ostalim podlogama za plasiranje neistinitih informacija. Zato razumem i to je moja prednost, jer sam nedavno prošla kroz to iskustvo i zato vam kažem da je Ministarstvo za brigu o porodici kuća za svaku majku, saveznik svakoj porodici. Mi smo tu da brinemo o svim porodicama, bez obzira na to koju političku knjižicu nose. Nas to ne zanima. To su sve naši ljudi. To su naši građani.Mi kada isporučujemo vaučere mi ne pitamo da li je neko podržao vlast ili opoziciju ili uopšte nije izašao na izbore, zato što ti građani…(Biljana nisu izbori i sada nije kampanja, a na hiljade adresa stižu vaučeri, ali ja o tome i o rezultatima niti svog rada, niti rada Vlade Republike Srbije, niti vladajuće koalicije u celini neću ja da iznosim ocenu da li smo radili dobro. To će reći građani kada budu izbori i isključivo građani. Ne stranci, ne strane ambasade, ne bilo koje druge međunarodne adrese, nego ovaj narod koji jako dobro zna koliko se trudimo, koliko radimo, koliko smo prisutni na terenu, pa prema tome neka nam i sudi.Hvala vam.

Zahvaljujem.Dakle, najpre da objasnim nešto. Ja diskutujem o tekstu zakona, a ne o tome šta ste vi govorili, na šta ste vi stavili akcenat.Da vas podsetim takođe, ove mere upravo sa fokusom na cifre su predstavljene srpskoj javnosti dok ste vi bili u opoziciji, tako da vi ste u stvari kada ste dobili ova ministarstva dobili zadatak da usvojite ovaj zakon.Vaša prethodnica je na Odboru za rad u prošlom sazivu na moju kritiku baš u vezi sa pitanjem ove posredne diskriminacije Roma, prof. Darija Kisić Tepavčević tada, izvinjavam se, ne znam šta je bilo tačno prezime, je rekla da je svesna toga i da će se raditi na tome, da je tada morala brzo zbog odluke Ustavnog suda da se reaguje.Dakle, nije tačno da ste vi nešto prepoznali, na tome radite. Očito da ignorišete neke zahteve. To nije dovoljno.Takođe, šta vi dozvoljavate ili ne, morate malo da pogledate istoriju ovog zakona. Možda vi ne znate, ali sa ovim zakonom se obračun za naknadu povećao na 18 meseci umesto na prethodnih 12 i to je oštetilo mnoge žene. Tu se štedelo na trudnicama i porodiljama. Dakle, ako vi to ne znate, žene u Srbiji znaju. Vi ste mladi, pa možda to tada niste pratili.Takođe, želim da vam kažem da je apsolutno nedopustivo da vi pričate o tome da je vama porodica važna, a da nama porodica nije važna. Razlika je samo u tome da mi pričamo o ravnopravnoj porodici, u kojoj nema nasilja, u kojoj se brine o deci, a ne pušta se da deca žive u siromaštvu, što vaši budžeti i rebalansi rade. Ostavljaju tu decu da budu u siromaštvu. Dakle, nama je porodica važna

o štetnosti tog petog ili šestog deteta, ja sam sigurna da verovatno… Dakle, mi i znamo da nema mnogo takvih porodica. Dakle, ova mera bi pomogla da te porodice koje već postoje, da ta deca ne žive u siromaštvu, ali zapravo vi citirate nešto što nikada nije navedeno kao zvanična preporuka SZO.Dakle, pratili smo to i nismo uspeli da nađemo tu preporuku. Ja vas molim, ako imate, da nam je dostavite da svi znamo, jer godinama gledamo o tome i upozoravamo. **Marina Raguš** Gospođo Đorđević, vreme.

deca se više rađaju u zemljama u kojoj građani imaju optimizam i veru u budućnost i gde postoji rodna ravnopravnost.Nemojte napadati Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji takođe štiti žene na selu plaćanjem kućnog rada.Hvala. ima reč. **Milica Đurđević Stamenkovski** Gospođo Đorđević, ja ni jedne sekunde nisam rekla vama nije stalo do porodica a da nama jeste. Ni jedne jedine sekunde to nisam uradila. I zaista ne mislim da vam nije stalo. Ja govorim o rezultatima politike koja je postojala 2020. godine, ne učitavajući uopšte tu moj utisak da li je vama stalo ili nije stalo. Možda je vama stalo, ali vi ništa niste uradili. Tako da, zalud što vam je stalo ako ništa nije urađeno. Možda se vi lično u tome ne prepoznajete, ali ja govorim o političkoj kompoziciji kojoj pripadate i koja je tada uticala na procese i mogla nešto da promeni, ali očigledno nije smatrala da je demografija važna.Na kraju krajeva, postavlja se pitanje i zbog čega niste posebno apostrofirali Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, ukoliko ste to pitanje smatrali kao pitanje od vanrednog značaja?Što se tiče Svetske zdravstvene organizacije, ja sam poslednja osoba koja će se pozivati na njihove preporuke. To pre liči nekome ko ide po mišljenje u Brisel. A vi znate da ja nisam od tih. Ali, konstatujem to kao jedan okvir koji Srbiju obavezuje. Srbija treba svakako da uredi status višedetnih porodica i da razmotri na koji način može da olakša porodicama koje imaju petoro, šestoro ili više dece. Ja lično obilazim mnoge od njih i apsolutno sam upoznata sa problemima sa kojima se suočavaju, od toga, recimo, da treba da kupe vozila kako bi mogli da se prevezu sa određene lokacije na određenu lokaciju, a imaju više dece.Takođe, ne mogu da ne primetim da nijedne sekunde niste konstatovali da Vlada Srbije izdvaja i značajna sredstva za kupovinu prve nekretnine za izgradnju kuće za mlade bračne parove sa decom i da se do 20 hiljada evra, odnosno 20% od ukupne cene i ukupnih troškova opredeljuje kao podsticaj mladim bračnim parovima i da postavim pitanje, u uporednoj analizi, gde ste videli tako smela izdvajanja jedne države?Ja sam se zaista trudila da ispratim, ali nisam videla da čak ni naša susedna prijateljska Mađarska takav iskorak je napravila. Oni imaju neke druge povlastice, ali kada je u pitanju kupovina prve nekretnine, čak ni oni nisu otišli ovako daleko. Zar ne osećate potrebu da naprosto to podržite i da barem konstatujete kao nešto što je dobro i što može doneti određeni benefit, nego sada pokušavate da obezvredite povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće ili četvrto dete postavljanjem pitanja – a gde je za peto? A da postoji peto vi bi ste rekli – a gde je za šesto?Ja

ali ta kritika mora biti suvisla, mora biti utemeljena, mora imati neki racionalni momenat u svemu tome što govorite. Nisam ga primetila, kao što nisam dobila odgovor na sve one konkretne navode koje sam vam iznela kada je u pitanju podrška ženama preduzetnicama.Govorite ovde o diskriminaciji romske populacije. Ja vas molim da to ne činite i da nas ni na koji način ne zavađate sa našim komšijama, sa našim građanima, sa Romima koji žive u ovoj zemlji od vajkada. I Ustavni sud nijedne sekunde nije govorio o diskriminaciji Roma.Ako me pitate da li je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom 2018. godine napravljen po idealnoj meri, apsolutno ne, ali je važno da je napravljen. I svaki put kada je menjan, što ste primetili, je menjan da bi se unapredio. I svaki put idemo ka tome da on bude što bolji, težeći ka tome da dovedemo do potencijalno idealnog stanja, ako ono uopšte postoji.Svaka promena je bila na bolje. Nijedna promena do sada nije bila unazad. Svaki put smo ga menjali da bismo povećali roditeljski dodatak, a ne da bismo ga smanjili. I ukoliko ste primetili, ja sam navela čak i sada da smanjujemo i dokumentaciju za ostvarivanje prava na dečiji dodatak da bismo olakšali onima koji po osnovu poljoprivredne delatnosti više ne moraju da dostavljaju evidenciju katastarskih prihoda i svaki građanin kad mora jedan papir više da dostavi, stvara mu nelagodu. A mi danas poručujemo - ubuduće će biti jedan papir manje, zato što ne želimo da insistiramo na birokratiji i na administraciji, zato što ćemo sada kao Ministarstvo za brigu o porodici, po preuzimanju nadležnosti za Komisiju za dodelu novčanih sredstava za kupovinu prvog stana za mlade bračne parove, da promenimo u saradnji sa Ministarstvom za rad uredbu kako bismo je pojednostavili, kako bi sva ova prava koja država daje mogla da stignu do krajnjih korisnika, jer nama jeste cilj da ono što država pruža bude na korist otadžbini, porodici i svim našim građanima.Verujem da smo danas učinili veliku stvar iniciranjem diskusije na temu Zakona o finansijskoj podršci porodici. Ja vas bez obzira na sve, poštovana narodna poslanice, bez obzira na sve što ste izneli, pozivam da glasate za zakon, zato što verujem da ćete i na taj način barem pokazati minimum odgovornosti prema državi i prema nacionalnim interesima.Ja sam danas rekla da je ovo državni razlog, a ne državna milostinja, jer ovo nije milostinja prema građanima, kako pokušavate da prikažete da smo je mi predstavili. Nismo. Nije ovo nikakva milostinja. To je naša obaveza. Naša je obaveza da povećamo roditeljski dodatak. Naša je obaveza da brinemo o porodicama, ali i vaša je obaveza da razmislite o svojoj odgovornosti i da date podršku ovom zakonu. Ja verujem da će on i bez vaše podrške ubedljivom većinom biti izglasan, ali shvatite, istorija će beležiti ko nije podigao ruku da podrži majke i očeve kada se o tome govorilo u Skupštini, a verujem da će većina narodnih poslanika biti na strani porodice. Hvala.